Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, P.Z. br. 412, Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa? Da. Dražen Bošnjaković, dodatno obrazloženje prijedloga. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ovim zakonom potvrđuje se ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Dana 17. ožujka 2009. godine potpisan je ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kojim se u odnosima Republike Hrvatske i Republike Estonije stvara pravni okvir, te uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka koja će se odnositi na sve buduće ugovore o suradnji i klasificirane ugovore koje ugovorne stranke sklapaju, a koje sadrže ili uključuju klasificirane podatke. Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka, utvrđuju se istoznačajni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, kao i postupanje s klasificiranim podacima. Sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka, zatim postupanje u slučaju povreda sigurnosti kao i pitanje troškova nastalih u provedbi ugovora. S obzirom na prirodu postupka, potvrđivanje međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i činjenice da su ove faze postupka u pravilu ne može mijenjati ili dopunjavati, tekst međunarodnog ugovora, predlaže se da se ovaj prijedlog zakona prihvati prihvati po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, jedan je u nizu ugovora koje će Republika Hrvatska potpisati sa pojedinim zemljama na temelju potrebe za međunarodnom razmjenom podataka ili materijala koji su označeni jednim zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti. Predloženi ugovor je potpisan 17. ožujka 2009. godine u Zagrebu. Navedenim ugovorom se u odnosima Republike Hrvatske i Republike Estonije stvara pravni okvir, te se uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka. Ugovor je značajan mehanizam za ostvarivanje zaštite u području informacijske sigurnosti te zaštite klasificiranih podataka koji se razmjenjuju između dvije zemlje. Ugovorom se definira i usklađuje čitav niz termina, postupaka i nadležnosti kao što su stupnjevi tajnosti, nacionalna sigurnosna tijela, mjere zaštite i pristup klasificiranim podacima. Nadalje, utvrđuje se postupak uništavanja klasificiranih podataka, klasificirani ugovori i posjeti, rješavaju se pitanja povrede sigurnosti, pitanje troškova i rješavanje međusobnih sporova. Zakonom je utvrđeno da ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Republike Estonije mora potvrditi Hrvatski sabor. Zato evo klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje navedenog zakona i potvrđivanje navedenog ugovora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku želimo reći da će donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska stvoriti pravni okvir za uspostavu pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka s Republikom Estonijom. Na taj način učinit će novi pozitivan iskorak na području sigurnosne problematike koja nadilazi nacionalne okvire uz već ranije potvrđene slične sporazume sa drugih državama. U skorije vrijeme za očekivati je da ćemo na razmatranje i potvrđivanje dobivati i slične ugovore s ostalim državama članicama NATO saveza i Razlozi zbog kojih podržavamo predmetni tekst Hrvatska preko vanjske i sigurnosne politike prepoznaje važnu ulogu međunarodne sigurnosti i uzajamnog povjerenja i sa zemljama i ne tako bliskom okružju a koje su članice NATO saveza i Europske s kojom imamo zadovoljavajuće vanjsko-političke odnose. Predmetni tekst ugovora pisan je bez nametanja interesa i volje neke od strana a smatramo ga i formalno-pravnim okvirom za suradnju između Republike Estonije i Republike Hrvatske na temelju kojih će se razvijati i usklađivati interesi i jačati suradnja između dviju zemalja. nadamo se da će se na ovaj način olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima iz Republike Estonije posebice u pitanjima vezanim uz istoznačnost pojmova i stupnjeva tajnosti koji su predmet ugovora, obaveza i u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizama prijenosa klasificiranih podataka, postupanja s klasificiranim podacima, načinom ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka kao i postupanje u slučaju povrede sigurnosti i drugim pitanjima. Klub Hrvatske seljačke stranke podržava Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka s konačnim prijedlogom zakona. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Temeljem Nacionalnog plana za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2008. godinu tijekom 2007. i 2008. godine donijet je niz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti čime je stvorena osnova za uspostavljanje strukovnih standarda za adekvatno uređenje zaštite klasificiranih podataka i na unutarnjem i na međunarodnom planu. Ova potreba za međunarodnom razmjenom podataka koji su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti proizlazi iz bliskih vanjsko-političkih odnosa između država i povećane potrebe za uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju suvremenih poglavito sigurnosnih problema koji često svojom složenošću i sveobuhvatnošću nadilaze nacionalne okvire. Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potpisani dana 17. ožujka 2009. godine u Zagrebu uspostavljen je pravni temelj za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka bilo da se to radi o utvrđivanju isto znači stupnjeva tajnosti, obveza u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka ili o određivanju nadležnih tijela za provedbu ugovora, mehanizama prijenosa i postupanja s klasificiranim podacima, uređenja načina posjeta i sastanaka stručnjaka te postupanja u slučaju povreda sigurnosti kao i pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora. Radi navedenog a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje ugovore čime se iskazuje formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana ovim ugovorom podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Hvala.

17. ožujka ove godine u Zagrebu potpisan je ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kojim se odnosima Republike Hrvatske i Republike Estonije stvara pravni okvir te uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka koja će se odnosi na sve buduće ugovore o suradnji i klasificirane ugovore koje ugovorne stranke sklapaju a koje sadrže ili uključujuću klasificirane podatke. Ovim zakonom potvrđuje se ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kako bi njegova provedba u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Potreba za međunarodnom razmjenom podataka ili materijala koji su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti načelno je izraz s jedne strane bliskih vanjsko-političkih odnosa između država a s druge strane povećane potrebe za njihovim uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju suvremenih osobito sigurnosnih problema koji često svojim razmjenama i kompleksnošću nadilaze nacionalne okvire. Također je međunarodna razmjena i zaštita klasificiranih podataka na navedeni način obuhvaćena i u pojedinim zakonima

koji na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti kao što su Zakon o tajnosti podataka, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o sigurnosnim provjerama, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Pravilnik o standardima sigurnosne provjere, Pravilnik o standardima fizičke sigurnosti, Pravilnik o standardima sigurnosti podataka, Pravilnik o standardima organizacije, upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava i Pravilnik o standardima sigurnosti poslovne suradnje. Donošenjem navedenih propisa stvoren je pravni temelj te su uspostavljeni strukovni standardi za odgovarajuće cjelovito uređenje zaštite klasificiranih podataka kako na unutarnjem, tako i na međunarodnom planu. Zbog svega ovog gore navedeno podržat ću prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem